Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Едно съобщение: на 6 март 2013 г. Министерският съвет на Република България в оставка е внесъл в Народното събрание Доклад за изпълнение на мерките, заложени в актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република

и анализ на очакванията за процеса на тяхното изпълнение към месец юни 2013 г. С мое писмо на Народното събрание докладът е предоставен на всички постоянни комисии. Същият е на разположение

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! председател! Вчера пред народните представители в залата Вие поехте ангажимент по реда на чл. 43, ал. 5 да включите в днешната ни програма разглеждането на Проекта за решение, внесен от Коалиция за България, за неотложни мерки, свързани с намаляване цените и сметките на електрическата енергия на българските граждани. Вие поехте този ангажимент, аз просто Ви подсещам, защото всички знаем, че това се прави в началото на пленарното заседание. Нашето очакване е ангажиментът, който поехте пред залата, да бъде изпълнен. Излишно е да повтарям пред колегите народни представители, че този проект за решение, внесен от Коалиция за България, е свързан с един от най-важните проблеми, които вълнуват българските граждани днес и изкараха стотици хиляди граждани на улицата, а именно непосилните сметки за ток и невъзможността на хората да ги платят. В този проект за решение сме предложили и е потвърдено от съответните институции, че е възможно да се случи налагането на мораториум върху спирането на електрическата енергия на българските граждани заради неплатени сметки в случаите, в които същите са подали жалба срещу надписаните им суми, в срок до месец юни тази календарна година. Също така предлагаме на правителството да разгледа възможността за енергийно подпомагане на българските граждани, които не могат да си платят сметките за ток.

заявих, че при постъпване на доклад от комисията, на която е разпределен – във вчерашния следобеден ден трябваше да се гледа този проект за решение, без значение какво е становището на тази комисия,

няма становище на комисията. Господин Найденов е бил на Председателски съвет, има стенограми, така че аз следвам това, което съм заявила като намерение – при становище от комисията ще го включа в дневния ред.

да дойдат тук и да заявят също позиция, още повече че става въпрос за проект, който е през техния период. Все още са министри, макар и в оставка, все още имат отговорности, имат ангажименти. Да дойдат тук пред Народното събрание, иначе тази мъка продължава – заседаваме нещо. Благодаря. А иначе, още две думи, извинявайте.

Поставям на гласуване предложението от народния представител Михаил Миков по обсъжданата точка от дневния ред, която обявих – да бъдат поканени министрите в оставка Нона Караджова и Делян Добрев. Режим на гласуване.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Още веднъж да обърна внимание на народното представителство, че такъв тип споразумения се сключват след мандат от Народното събрание, от изпълнителната власт, респективно, когато има денонсиране, водещата инициатива е на изпълнителната власт. Абсурдно

тук тяхното мнение, да участват в дискусията – това е нормалното функциониране на Парламента. Не знам от какво Ви е страх да дойдат тук, да ги не ухапе някой тези министри. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми колеги! Уважаема госпожо председател, обръщам се към Вас: правилникът Ви позволява да свикате заседание на Правната комисия, защото още веднага след обнародването на промените в Изборния кодекс аз внесох няколко промени. Ще прочета само изказване на вицепремиера Цветанов на дискусия от Кръглата маса, в която той казва: „ГЕРБ застава зад пропорционална избирателна система от преференциален тип с по-нисък праг, който ще доведе на практика до постигане на реално пренареждане на листите. Избирателят да е този, който да предпочете за кого да даде вота си”. Изказване от стенограмата на министъра на вътрешните работи от 19 декември 2009 г. Цитирам изказване на Искра Фидосова от седмичник от 2009 г., в което тя казва: „Преференцията обаче трябва да има разумен праг – в рамките на 5-7%. Не бива да отиваме в крайност на висок праг на преференцията, която е сега, защото тя позволява да не се получи мажоритарният елемент”. Чета тези две неща, защото аз съм внесъл само няколко текста, които касаят именно точно тези две изказвания преференциален праг 5%; възможност на инициативните комитети да нямат тежки финансови условия. Тоест Правната комисия може да реши това в рамките на 15 минути. Защото, както виждате, имаме пълен консенсус за тези неща. Има 117 народни представители, които най-вероятно се олицетворяват с това, което току-що прочетох – изказванията на председателя на Правната комисия и на вицепремиера Цветанов. Те могат да бъдат приети в рамките на рамките на половин час, след което да влязат в залата и до края на заседанията следващата седмица ние да имаме реални промени в Изборния кодекс, каквито наистина българският гражданин желае. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, първо се учудих, че беше поканен Делян Добрев. Не че има проблем да бъде тук, но по отношение на „Бургас - Александруполис” колегите от БСП са позабравили, че на практика отговаря Министерството на финансите, така че би трябвало да бъде поканен министър Дянков. Аз се учудвам, че беше направена такава процедура и никой не възрази. Аз се опитах да допълня Вашата процедура, колеги, но нямаше чуваемост в този момент. Все пак да поканим този, от когото зависи дадения въпрос. Смятам, че е необходимо, иначе можем да поканим и министъра на спорта по тази тема, да чуем и неговото мнение.

в случая цялото ДПС го нямаше и част от ГЕРБ също не беше налице. Но при това положение БСП да си измиват ръцете с другите не е честно. Искам да припомня друго – БСП предлага двукомпонентна цена да има базова цена и да има друга цена на тока. Знаете ли кой отмени това в България? Министър от БСП. Те го отменят и те го предлагат. Хора, трябва да понамалим малко тази демагогия и да бъдем по-честни пред хората. Не може Вие да сте махнали едно нещо, Вие да сте го отменили и сега да казвате: „То е много хубаво”.

Уважаеми колеги от ГЕРБ, уважаема госпожо председател, дано си давате сметка колко сте далеч от проблемите на хората и колко смешен и ненужен се оказа Парламентът под Вашето ръководство. Проектът за решение, внесен от Коалиция за България, се отнася до цените на електрическата енергия и до невъзможността на хората ...

Виждам, че господин Димитров се разсейва, но такова заседание на комисия, каквото имаше Икономическата, на което аз присъствах, не съм виждал. Ако всичките Ви заседания са такива – разбирам защо колегите не идват на заседания. Уважаеми колеги, на път сте да направите поредното ликвидиране на нещо, което би могло да бъде направено в България. Усилията на три правителства са съсредоточени в този обект. Доста срамежливо от Синята коалиция

Само че намерихте други причини и едно нескопосано докладване на въпросната министърка на икономиката, която каза, че обектът щял да струва около 7 млрд. долара.

проект, е, че ще струва 7 млрд. долара, което въобще не е вярно! Това е проект, който трябваше да бъде осъществен в България. Аз се надявам, че един ден той отново ще бъде поставен на дневен ред, защото повече от 12 години се работи по него. Вижте, ако в Черно море има петрол, който трябва да мине, и не е възможно през Босфора, Вие или правите така, че таксите да бъдат вземани от турската страна, а не от българската, или така или иначе този петрол ще трябва да мине. Тъй като проблемите с екологията, които изтъквахте, не Ви свършиха работа, тъй като сегашното правителство, сегашният министър на екологията даде положителна оценка за въздействие върху околната среда, нямаше друг аргумент, освен тази поредна инсинуация за стойността на проекта. Всички знаят, че това не е вярно, затова, освен че на ГЕРБ беше пусната поредната инсинуация: „Няма оценка за въздействие върху околната среда!”. Е, като няма оценка за въздействие, на каква база вземате това решение тогава? Вижте, много съжалявам, защото тук се чуха гласове: „Тридесет милиона долара не е нищо”. Има ли някой от Вас, който да е заработил за държавата 30 милиона долара? Има ли такъв? Мисля, че няма. Аз съм подписал този проект и считам, че усилията, които бяха хвърлени по неговото изработване, заслужаваха одобрението, а не такова отношение, каквото имате Вие. За съжаление, освен да разрушавате и да разваляте, нищо друго не сте в състояние да направите. Съжалявам много, че Ви го казвам: Вие сте хора без без абсолютно каквато и да е критика или искане към правителството. Господин Дянков го знаете, неговата задача беше каквото може от енергетиката да бъде разрушено. Той направи това съчинение със седемте милиарда, той поръча и правителството безропотно, Вие същото ще го направите – зачерквате един проект, който щеше да бъде много полезен за страната. Съжалявам много, не Ви прави чест. Няма. Други народни представители? Господин Мартин Димитров – за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първата задача на всяко едно управление е да не навреди – това, което прави, да бъде полезно за българското общество. Специално за „Бургас – Александруполис”, ако попитате хората в Бургас за тяхното мнение, което неведнъж е правено под най-различна форма, включително с референдум, резултатът е категорично ясен. Формалното основание, записано в мотивите на този законопроект, които Вие може да видите, е, че няма банкиране – няма кой да финансира такъв проект. Към това основание аз бих прибавил и други основания. Не съм съгласен и ние от Синята коалиция не сме съгласни с факта, че Министерството на околната среда и водите са одобрили този проект. За нас рисковете за българския туризъм и българската природа са много сериозни. Подобни проекти рискуват стотици милиони приходи от туризъм, за да бъде направен проект, от който очевидно полза имат Русия и Гърция, а целите рискове са за България. За това става въпрос. Тройната коалиция подписваше такива проекти, поемаше целия риск върху България, за да помогне на някой друг – в случая на Русия и на Гърция. За това става въпрос, за нищо повече и за нищо по-малко. Ние сме категорични, че този проект трябва да бъде спрян, защото защото максималната възможна полза на годишна база е 30 милиона долара. Тя е максимално възможна при най-добро стечение на обстоятелствата. Можем да загубим целия си туризъм за дълго време или той да претърпи много сериозни вреди. За това става въпрос. Говорил съм с всякакви експерти по тази тема и съм задавал простичкия въпрос: възможен ли е разлив в Черно море в резултат на този проект? – Възможно е. Има ли го този риск? Всички казали, че този риск въобще не е малък, съществува и е напълно възможно да се случи. Тогава, ако това се случи, колеги, какво ще стане с българския туризъм? Кой ще продължи да идва в България, в Бургас и някъде другаде по Българското черноморие? Рискуваме да загубим всичко.

Каква е и защо поемаме един такъв риск? Аз бих стигнал още по-далече: имате ли право, Вие колеги от БСП и бившата тройна коалиция, да поемате такъв риск върху България заради някакви геостратегически въпроси, защото аз не виждам икономическа обосновка. Имате ли право? За нас от Синята коалиция Вие нямате право. Оттук нататък има един изход от тази ситуация: подобни проекти, от които можем да загубим най-проспериращия отрасъл в България и този, от който очакваме най-голям потенциал – туризма, подобни проекти трябва да бъдат зачеркнати. Не можем да рискуваме всичко заради подобни авантюристични начинания. Всичко друго е хазарт! Неслучайно референдумът в Бургас, макар и не при тази активност, която всички очаквахме, даде окончателен отговор. Знам, че сега ще ми споменавате и други референдуми. Наясно съм, но ще Ви кажа следното нещо: поне за „Бургас – Александруполис” най-преките вреди са за бургаските граждани, ако се случи инцидент. Най-преките вреди! Тоест хората, които биха понесли най-преките вреди, какво Ви казаха? – Че не го искат.

Няма желаещи за репликиране. Господин Миков – за изказване. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз все пак се надявам, че министрите ще се появят в пленарната зала, защото този проект не е нито на предишното, нито на това правителство. Работата по този проект – нещо, което срамежливо господин Мартин Димитров спестява, започва от правителството на господин Иван Костов. Иван Костов. Предварителните проучвания, всичко – разходите, структурирането, започва като един проект между три страни –проект, който трябва да доведе до диверсификация на доставките и е част от това, което Европа разглежда като подход в диверсификацията на доставките. Тяхното място е Босфора, което свързва енергоносителите, въглеродните енергоносители на Изтока с необходимостите на Европа – на Запада, и трябва да има един паралелен път.

Екологичната хистерия, която се раздухва, сякаш не държи сметка, че и в момента през едно пристанище в Бургас,

среда, се разтоварват много по-големи количества петрол, отколкото тези, които биха минали по проекта „Бургас – Александруполис” или ако не са по-големи, то поне са сравними количества. Всичко това остава без отговор като аргументи. Следващият въпрос. Тридесет милиона долара не били печалба за България. милиона долара не били необходими на България. Ясно е, че става въпрос за проектно финансиране, което по никакъв начин няма да натовари държавния бюджет. Ясно е също така, че други проекти, около които също се развиваше екологична хистерия, особено в Синята коалиция, не знам къде отиде господин Мартин Димитров спомняме си как тръбите гонеха туристите от българските плажове, мисля, че в предишното събрание, когато ратифицирахме „Южен поток” – като се прокарат тръбите на „Южен поток” и ще избягат туристите от българските плажове. По същия начин сега, въпреки развитието на техниката, въпреки развитието на екологията, въпреки високите екологични стандарти, които има в рамките на Европейския съюз и които са приложими към това пристанище, към тези съоръжения, в крайна сметка това е едно изключително безотговорно поведение на финала на това Народно събрание. Пак казвам, това е проект, важен не само за България, а и за Балканите – проект, който изключително високо е оценяван на европейско равнище, като възможност за диверсификация на доставките, за паралелно трасе. Европа търси и в преноса на електроенергия, и в газта, и в петрола, алтернативните пътища за тях. Никой с никакви сериозни – нито икономически, нито екологични, аргументи, защото в комисията аз бях по друг повод, но станах свидетел и на тази дискусия и стана ясно, че Екологичното министерство дава положителна оценка за съответствие. Затова искам тук да дойде министърът на екологията и да каже позицията на екологичното министерство. Възниква много прост въпрос: как едно такова съоръжение е екологично опасно, а онова, което е отпреди 40-50 години, не е екологично опасно? Не може да има такава разлика в стандартите. Денонсирането на усилията на три правителства, на няколко народни събрания, на изключителни усилия за сглобяване на един такъв междудържавен, международен проект е безотговорен акт

Знаем, че тук ще се развихри една русофобска вълна, но добре – Гърция не е ли също член на Европейския съюз?

ако денонсирате това споразумение, не защитавате националния интерес, нещо повече – Вие обслужвате чужди на България интереси. Благодаря Ви. РЕПЛИКА Няма. Други народни представители? Господин Мартин

Тази тръба по проект свършва на буйовете, така наречените „буйове” в открито море, в акваторията на Александруполис, в акваторията на Бургаския залив, където се товарят и разтоварват танкерите. Каква е разликата между буя – началото на тръбата в Александруполис и края на тръбата в Бургас? В Александруполис няма никакъв туризъм. Никакъв туризъм! А в Бургас има милиарди

от транзитни такси, съпоставими с милиардите обороти от туризма – извинявайте, но Гърция дава мило и драго да вземе туристите на България. България има 24,5% в този Проектът е бил на етап зелена светлина за стартиране на обществено обсъждане. Аз ще Ви кажа какви са резултатите от референдумите

с негласували – другите 99%. Община Бургас: активност 27,9%,

са гласували 98,97%. Ето това е отношението на хората, които живеят в тези общини, където минава трасето. Сега искам да Ви прочета, за да съм коректен, част от доклада на БАН по повод този петролопровод. Това е становище на Икономическия институт на БАН относно изграждането на петролопровода „Бургас – Александруполис”: „Проектът за изграждане на петролопровода „Бургас – Александруполис” представлява крупна смесена инвестиция на територията на Република България и Гърция. Общата дължина на новото трасе на петролопровода ще бъде с обща дължина 280 километра, като по-голямата част от трасето ще минава през България. Отсега може да се каже, че по цялата дължина на българския участък не може да се изключи потенциален риск за неволно или умишлено предизвикана авария. При евентуален такъв развой ще са налице неясни засега икономически, социални и екологично негативни последици. Нещо повече, дори при нормална работа на петролопровода би следвало да се отчитат и така наречените „пропуснати ползи”, тъй като е очевидно, че реализацията на обекта изключва в по-голяма степен алтернативното ползване на ресурсите. Вероятно намалението на активността на туризма в региона, ще е съществена, но не и единствената негативна последица. Безспорно проектът ще засегне природата и най-добрият индикатор за това са съществуващите още на този етап социални напрежения. Сериозни рискове съществуват пред околната среда, плажовете и водите на Черно море и биоразнообразието в морето и по трасето на петролопровода. Очаква се трасето на петролопровода да премине през множество археологически обекти, за чието преместване също трябва да бъдат предвидени средства от държавата. Приложение № 1 към доклада „Въздействие на проекта „Изграждане на петролопровод „Бургас – Александруполис” върху природната среда в района”. Независимо от избора на технологии, хроничното замърсяване на Бургаския залив с нефт и неговите деривати не може да се избегне. Психологическото въздействие на морския нефтотерминал ще предизвика отрицателен ефект върху туризма с милиарден оборот на юг от Бургас. Приложение № 4а „Въздействие на проекта от изграждането на петролопровода върху културно-историческото наследство на района.” Трасето ще засегне 228 обекта, които са известни и включени в базата данни на Археологическия музей при БАН. Според състоянието на проучванията и експертни оценки на програмата експертни оценки на програмата „Археологическа България”, последната разполага с данни за около 15% от действителния брой на археологическите обекти в страната. Следователно общият брой на археологическите обекти, попадащи в 10-километровата граница на трасето, е приблизително 3500.” Господа, естествено, Вие защитавате този петролопровод, но не защитавате българските национални интереси. Икономическите интереси са за руската страна, която си продава петрола, и за гръцката страна. До Александруполис нефтът се превозва с гръцки танкери. На входа на тръбата на Александруполис беше започнала подготовка за строителството на рафинерия. Икономическият ефект е за гръцката и за руската страна, е за гръцката и за руската страна, негативите са само за българската страна, затова че не защитавате българските национални интереси. Благодаря Ви.

Вие гледате какво печелят руснаците и гърците. Те ще си печелят, защото руснаците имат петрол, а гърците имат кораби, а България ще изглежда като един голям губещ в цялата работа.

Този проект е част от европейските решения за диверсификация. Вие ясно и явно искате руснаците да си карат петрола само през Босфора.

а България да обявява, че е открила поредния скелет на вампир. Е, няма богата държава от такива неща!

Благодаря Ви, госпожо председател. Господа, ясно ми е, че Вие не се съобразявате с хората и сега го доказахте. Вие не искате да се съобразите с местните референдуми, проведени проведени на територията на Бургаска област. Ние се съобразяваме, ние представляваме тези хора. Сега го доказахте.

При това ще кажа без лицемерие, защото тук толкова лицемерие се излива през последните дни от работата на това Народно събрание, че на човек просто му се иска да си тръгне десетина дни по-рано. Аз ще подкрепя мораториума, тоест ще гласувам за денонсирането на споразумението, само че без лицемерието на Синята коалиция и на ГЕРБ. Ще Ви кажа защо. Икономически това споразумение е неизгодно за България, колеги от левицата. Така, както сключихме това споразумение, то не е изгодно за България. България трябваше да търси други ползи от този петролопровод, по друг начин да бъде формирано и дяловото участие, и строителството, и таксите, и всичко останало. Екологичните аргументи на ГЕРБ които идват от така наречения „референдум”, както и другите аргументи на Синята коалиция са чиста проба лицемерие. Ще Ви кажа защо, уважаеми колега Бойчев. Ако сме толкова загрижени за туризма в Бургаския регион и изобщо за българския черноморски туризъм, няма абсолютно никакво място нефтеното пристанище в Росенец. милиона тона годишно там са се извозвали, сега са по-малко. За каква екология в сърцето на Странджа е това предприятие?! Вие ли, господин Бойчев и колеги от Бургаския избирателен район, не знаете каква смрад е там целогодишно?! Какъв туризъм?! Ние ли не знаем? И защо е това лицемерие сега? Нека кажем на хората: неизгоден е проектът за България. Да кажем на хората и друго: ако искахме да има и ако бяхме загрижени само за екологията, имаше възможност устието на тръбата, това,

и там се изливат тонове петрол, защото Вие знаете как се разтоварва, знаете какви са възможностите и какви са разливите от почти всеки танкер, знаете откъде минава тръбата от Росенец за „Лукойл”. Ако има колеги, които не знаят, ние от Бургас знаем. На Синята коалиция ще кажа само едно: да не дава господ нашите приятели и стратегически партньори от Съединените щати да ни препоръчат някой петролопровод, който не е с руски нефт. Тогава от тази трибуна ще абсолютно всичко ще забравят! Това също е лицемерие – геополитическо или каквото ще да е. Този петролопровод не е изгоден за България и затова той няма място. Затова трябва да бъде денонсирано това споразумение. Да изтъквате обаче това и онова хей така, просто?! Ако петролопроводът е под американска протекция, Синята коалиция тук ще е като Александър Матросов на амбразурата, както впрочем е „против „Белене” и „против” ядрената енергетика, но за едни реактори в „Козлодуй”, които ще строят нашите братя и приятели от Америка, са „за”. Казвайте тези неща, както са си и тогава всички ще Ви разберем. Ние всички сме „за” нашата ориентация към НАТО и Европейския съюз. Ние сме работили, господин Костов, за тази ориентация заедно с Вас, с другите правителства и продължаваме да я поддържаме, но тук нелицемерно трябва да кажем: Да, ние сме за това, това и това.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, каква е разликата между разтоварването на пристанището на Росенец и петролопровода „Бургас Александруполис”, по-скоро изпълнението му? Едното е на пристанище, другото е на буйове. Ако не знаете какво е буй, това е в открито море товарене и разтоварване на танкерите. А може би Росенец пречи на една вила на един партиен лидер, затова Ви е трън в очите.

В комисии вече неколкократно са представени основните причини, поради които Министерството на финансите от 2010 г. е принципал на този проект и аз благодаря на господин Цонев, че ги изтъкна. Освен всички останали причини, за които може да се основната причина е, че този проект е финансово неосъществим. Не само че той за България е финансово бреме, ако се беше осъществил, а въобще за всички участници в този проект в хода на различните проектни проучвания се оказва, че той е непосилен и аз ще Ви прочета някои от съответните заключения и заключения и дебатите, които са се осъществили в самата проектна компания. По конкретно на Общото събрание на акционерите, което се е състояло в края на 2009 г., когато вече е бил формиран, когато вече е имало споразумение за първи път се говори по какъв начин ще се финансира този проект, разговорът върви както следва: „Първо, бе установено, че проектът, както е бил замислен по споразумението, не е търговски осъществим” – това са цитати от самия проект – „и не е приемлив за банково кредитиране главно поради следните причини.” И се изброяват причините. „Невъзможно е получаването на гарантирано доставяне на петрол за този петролопровод”. След малко ще Ви дам и подробностите. „Второ, проектът не би могъл да приложи конкурентоспособна тарифа, като същевременно е на печалба.” С други думи, при всички положения този проект ще губи. Каквото и да се направи, каквото и финансиране да се донесе отвън, ако евентуално стане, той ще е на загуба. „Трето, реализацията на проекта, въз основа на проектно финансиране с ограничена отговорност” – както е било първоначалното замисляне – „Non recourse projects financingе”, невъзможно при пазарни условия. В края на 2009 г. собствениците също дават задача на „Сосиете женерал” да излезе с алтернативно предложение за финансиране, а не за предварителната идея това финансиране с ограничена отговорност. И „Сосиете женерал” – в комисии сте имали възможност да видите техния доклад – казва следното: „Запознати сме с алтернативното предложение на „Транснефт” и от него става ясно, че всеки един от трите варианта, които „Транснефт” предлага алтернативи на предварителното разбирателство, изискват субсидии съответно от или 6,8 млрд. щатски долара при 100% финансиране от „Транснефт”, или 7 млрд. щатски долара при 70% финансиране от „Транснефт”,

Ние имаме около една четвърт като собственик. Сметнете от 6,8 милиарда, от 7 милиарда или от близо 8 милиарда една четвърт какво е – между милиард и половина и 2 милиарда щатски долара е единственият вариант, който се оказва, че евентуално, ако собствениците се съгласят, може да работи. Това е в доклада, който вече сте виждали. Защо е така? В заключение ще Ви прочета от самите от самите дебати в проектната компания какво се казва. Текстът е на английски, затова ще е малко по негладък. Първо, руският собственик, по-скоро представителят на руския собственик коментира, че благодарение на някои неблагоприятни развития на други такива руски проекти, включително ЕСФ и БПС-2, това са имената на проекти, няма възможности и няма планове да се увеличава износът на петрол от „Роснефт” през Черно море.

което, казва руският представител, не е достатъчно на този етап, за да се дават гаранции за пълненето на тръбата. Това е директен цитат от господина. Другият представител на руската страна на тази среща също коментира, че заради тогава – сега съществуващите казва законова рамка в Русия, не е възможно въобще руските петролни компании да дават дългосрочни гаранции до 2030 г. ако си спомняте, в комисии всъщност е задължението по споразумение на руската страна. Те малко след това казват: „Всъщност това и по закон е невъзможно. Първо, нямаме такъв петрол. И второ, и по закон няма как това да ви го представим.” И той пак казва – – представителят на „Газпром”, първият е „Роснефт”, това е представителят на „Газпром” – казва, че те не предвиждат до 2030 г. цифрите, които са дали до два-два и половина милиона тона на година, не предвиждат те да се увеличат. Трети се изказва гръцкият представител, който в значително критичен тон, пише тук, казва: „Това защо не ни го казахте, като почнахме преди две години нещо да да говорим?”. Четвърти се изказва основният – и ще завърша с това, руски представител, който е от „Транснефт”. Значи „Роснефт”, „Газпром”, гръцкият представител, „Транснефт”. Представителят на „Транснефт” казва, че от дотук възможност е да се избере една от трите схеми, които предлагат тогава на женерал” да разработи. Но аз Ви казах, и завършват с това, какви са цените на тези схеми: в най-благоприятната възможност – близо 7 милиарда, 6,8 млрд. долара, от които България щеше да плати около една четвърт; средният вариант – 7 млрд. долара; най-трудният вариант – 7,9 млрд. долара. Като сметнете тези огромни разходи и сметнете какво евентуално финансово би получила България от този проект се вижда, че той е неосъществим и не е в интерес на България. Благодаря. Благодаря. Господин Пирински е записан за изказване, но преди това ще дам думата на господин Цонев за лично обяснение. Благодаря Ви, госпожо председател. Аз тази форма не обичам да я ползвам, но нямам друг начин да отговоря не за колегата от Бургас, няма да му споменавам името, за да не иска лично обяснение, а за останалите колеги – на пристанището в Росенец също се разтоварва на буйове, когато танкерите са по големи и не могат да влязат. Разтоварват ги навътре на буйове, за да олекнат и тогава ги вкарват на самото пристанище. Не си служете с неща да ме питате дали знам какво е буй и така нататък – смехотворни работи в залата.

Госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Във връзка с всичко, което досега беше казано, възниква един въпрос: защо гръцката страна с нота отказва да денонсира това споразумение и защо руската страна – вече в рамките на смесената компания, също отказва, при положение че са такива астрономически загубите от реализирането на този проект, при положение че едва ли не няколко поредни становища са категорични, че не може да се реализира на някаква разумна икономическа основа? Защо тези две страни не желаят той да бъде прекратен? В тази връзка е въпросът, който зададох и в Комисията по външна политика и отбрана. Забележете, този законопроект беше разпределен и на Комисията по външна политика – неслучайно. В периода от 9 декември 2011 г., когато е връчена нотата на българското правителство, до декември 2012 г., когато се предприемат стъпки за денонсиране, водени ли са разговори, преговори, контакти и с двете отделни страни, и в тристранен формат? Имайте предвид това е споразумение, което е междуправителствено, ратифицирано от отделните парламенти, очевидно с много сериозни съображения, свързани с алтернативна връзка между Черно и Егейско море за транспортиране на суров петрол. Всички разбираме не чисто икономическите аспекти на такъв проект, те са и екологични от гледна точка на риска в пренатоварения Босфор, и по-общи от гледна точка на развитието на региона. Няма да развивам по-дълго съображенията, които могат да се развият във връзка с този въпрос. Но накрая ще отбележа, че всички разсъждения, които прозвучаха и тук, и в комисиите, свързани с риска за екологията, не фигурират в мотивите на вносителя – Министерският съвет, по този законопроект. Единственият мотив, и то с половин ред, е свързан с онова, което беше прочетено от финансовия министър за

Така че тази емоционална реакция, която е свързана безспорно с опасение, че може да настъпи екологичен риск, и то със сериозни мащаби, не фигурира в съображенията на правителството. Нещо повече, представителят на Министерството на финансите –от специализираната дирекция „Държавно специализираната дирекция „Държавно юрисконсулство”, господин Кондов на заседанието на Икономическата комисия ясно е заявил, че в доклад на министъра на околната среда и водите е дадено становище, че проектът няма да има вредни последици за околната среда. Толкова! Защо въобще така се навива тази теза за катастрофическите екологични рискове, които трябва да бъдат съображението, което да определи нашето решение? решение? Начинът, по който се подхожда към този въпрос, по който той днес се представя в Народното събрание, е още една илюстрация за напълно безотговорния начин, по който това правителство и Вашето мнозинство третират такива въпроси в Четиридесет второто надявам се да бъде от качествено по-високо равнище на отговорност. уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър в оставка! На всички в тази зала ни е ясно, че проектът „Бургас – Александруполис” е проект с национално значение. Освен икономическия ефект, решението, което се предлага да се вземе тук, има чисто политически характер. А след като има политически характер, трябва да си дадем сметка дали това Народно събрание има авторитета и качеството да вземе решение по този национален въпрос, по този национален проект. Аз считам, че това Народно събрание няма нито авторитета, нито качеството да вземе това решение. Ако имаше Ако имаше доверието и капацитета да взема подобни решения, то нямаше да бъде няколко дни пред разпускане. Изтъкнаха се много аргументи в тази зала против проекта. Считам, че фактите и аргументите, които бяха изложени, не са достоверни и не отговарят на истината. Ако това беше правилният анализ анализ на икономическата, на екологичната и на политическата страна на въпроса, уважаеми господин министър, Вие още щяхте да сте на власт, а нямаше да сте в оставка. Нямам доверие на това, което беше изложено в тази зала като аргументи против. Напротив, мисля, че мотивите за предлагане за вземане на това решение идват от външен за България натиск. Натиск, който е продиктуван може би от Вашите презокеански, презатлантически партньори или натиск, продиктуван от южни наши съседи. Считам, че това Народно събрание носи отговорността за това решение и не искам да вземе решение, което да бъде отново в аспект на национално предателство. Ето защо тази отговорност, на първо място, я понася управляващото мнозинство от ГЕРБ, което също както своето правителство, както впрочем и цялото Народно събрание, вече е в оставка. Призовавам да гласувате с „въздържал се” – Вие, които не сте убедени, за да дадете възможност на едно легитимно Народно събрание да вземе решение по настоящия законопроект. Нямате право в момента да вземате решение, което накърнява националните интереси с аргументи и факти, които са изопачени, за да може отново в традиционния популистки стил да извадите аргументи, които са несъстоятелни. Не мисля, че това Народно събрание вече има легитимността да взема подобни решения. И гражданите на държавата, а и самото правителство стигнаха до извода, че нямат повече капацитета да управляват държавата. Ето защо считам, че не е въпрос на решение на това Народно събрание да денонсира споразумението за изграждането на този проект. Реплики? Няма. Заповядайте, господин Костов – по начина на водене. Искам да Ви обърна внимание, госпожо председател, че и вчера, и днес в Народното събрание се появи една лексика, която навява спомени от най-мрачните години на България: „национални предатели”, „снимки на националните предатели”, „съд за националните предатели”, „смърт за националните предатели”?! За какво говорим ние в демократична България – член на Европейския съюз, на НАТО, изпълнила критериите за членство? Какви са тия простотии, които допускате тук да се леят от трибуната, да се разнасят снимки и прочие? Как може такова нещо?! И не реагирате! И сте политик – заместник-председател на Народното събрание! Докъде ще търпим ние това словоблудство? И давате ли си сметка накъде се тласкат хората, които са отвън? Какви национални предатели? За това, че някой заема позиция, съобразно своите преценки, е обявен за национален предател. Ами, наслагаха Ви снимките. Къде да Ви ги налепят сега? По улиците на града с думите „Убийте ги!”? Това ли трябва да стане? Що за поведение изобщо тук – в Народното събрание? Едно Народно събрание, което не може да излъчи правителство, което е безпомощно да излезе от кризата, което не може да събере мъжество дори да опита. За какво говорим? Какви са тези приказки тук? Ами, излезте на улицата и протестирайте. Тук да останат тези, дето са с хладен разум. Завчера, без да гледаме ние, без да внимаваме, Конституционният съд избра един председател, който в монография е обявил Народния съд – ето как са свързани тези неща, срещу които протестирам – е обявил Народния съд за легитимен!

против начина на водене! Не можете Вие да позволявате такова нещо в Народното събрание! За изказване – господин Божилов.

Припомнете си залива в Мексико. Какво стана, дали е редно това нещо да се изпълнява в България? Тук, както господин Гагаузов каза, може би милиард и половина ще е от страна на България инвестицията, 30 милиона е годишният приход, над 50 години ще изплащаме една тръба, която след 50 години според Вас ще става ли за нещо тази тръба? Ще става – за какво? Да си я подменяме. И после – наново инвестиция. И така да заробваме нашата държава с едни безсмислени проекти. Това не е сериозно! А иначе, да Ви кажа какво е популизъм, колеги. Вчера колегите отляво искаха мораториум

милиарда, 1% да има дори възможност от спукване на тази тръба – всичко по нашето Черноморие умира! Това са кредити за хотели, това е какво ли не! Това не е сериозно! Недейте да защитавате неща, които пак са под външен натиск, обаче към Вас.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер в оставка, добре че се отзовахте, тъй като много думи се изговориха, от които няма смисъл. Няма и данни, които да ги подкрепят. По основния въпрос, който искам да задам е: защо го правим сега, когато България се тресе от протести? Тук преди седмица екзекутирахме Проекта „Белене”, сега трябва да екзекутираме и този проект. За къде бързаме? Защо сега? Защо в този момент? Аз си мисля, че отговорът е безкрайно ясен. Няма друг път в България да има толкова антируско мнозинство и такова антируско правителство. Страхувайки се от това правите всичко възможно по политически причини да спрете този проект. Няма да напомням, че точно в този парламент се роди идеята да бъде разрушен Паметника на Цар Освободител, няма да напомням на Синята коалиция за предложенията на един бивш президент за латиницата, значи можем да стигнем до там – да искаме да станем католици или поне протестанти, за да вървим напред. Ясно е, че ще кажете, че не е така. Аз няма да влизам в подробности, но ако не беше госпожа Цецка Цачева, Вие дори нямаше да имате човек от управляващото мнозинство, който да Ви представлява за честванията на 135-ата годишнина от Освобождението на България! Да Ви напомням ли, че миналата година в словото си на Трети март президентът забрави да спомене, забрави да спомене държавата-освободителка!? Два фактора за успеха на всяка икономика, която няма собствени ресурси под земята. Първият фактор е достъп до ресурси, до чужди ресурси, каквито ние нямаме. Вторият фактор е достъп до технологии. Азбучна истина е, че в нашия регион достъпът до ресурси се казва Русия. Ето Ви я Турция, тя го знае този извод, Германия го знае този извод. Това са източниците на ресурси. България с това си управление иска да се откаже от достъпа до руски ресурси. И второто, което направихте – достъпът до технологии, че големият шанс за България са германските технологии. Какво направихте Вие? ЕОН си отиде, ВАЦ си отиде, ERW си отиде, немският собственик на Русенска корабостроителница си отиде, тоест Вие ни режете от ресурси и от технологии. Това е огромният въпрос, който стои пред България! Кажете го на Турция, да се откаже и тя, да вземе и тя да забуксува в икономическото си развитие, както буксуваме ние. Не каза господин Мартин Димитров как е минало обсъждането в комисията. Не каза, че тогава, когато тръгнаха въпросите: има ли ОВОС, няма ли ОВОС, тези 7 млрд. долара откъде са паднали – от небето или откъде? По предложение на един така наречен „независим депутат” се изгласува „Да гласуваме”, орязаха се дебатите, след което народните представители от Коалиция за България напуснаха заседанието. Напуснаха! И „Атака” напусна, и ДПС. Дума няма в доклада! И затова с 15 гласа „за” било прието, което си е елементарна манипулация. Две думи искам да кажа за екологията. Скъпи бургазлии, които сте толкова разтревожени за екологията на България! Тук Ви казаха за доставката на нефт за „Нефтохим”. Вие знаете ли, че такива нефтопроводи в България има? Знаете ли, че от „Нефтохим” до Девня има такъв нефтопровод? На него дори имаше авария. Нещо – да загина България? Да изчезна туризма, да изчезнаха милиардите, за които говори колегата от туризма? За какво си говорим? Какво е това лицемерие? На кой му трябва това нещо? Мексиканският залив? Ами, че няма аналогия. В Мексиканския залив излиза под налягане от дъното и те въпреки всичко не са спрели добива, а тук един кораб дори да има авария, какви ще са размерите на тази авария? Така че от тази гледна точка, ама толкова много лицемерие сте събрали, че няма повече накъде! Господин министър, милиарда долара! Има проектна компания. Не може да намери пари, проектната компания решава, че не може да реализира проекта – няма пари. Защо се навираме в това с политически актове България да излезе от проекта? За да им платим неустойките ли? Да идем пак на арбитраж в Париж? За какво говорите? Защо ни е необходим този ход? Защо Гърция не излиза? Защо Русия не излиза? Значи, дори да е неизгоден икономически проектът си стоят и ще чакат богата България да им плати досегашните разходи? И аз Ви гарантирам, че те ще поискат и неустойки и тези неустойки разбирате кой ще ги плаща. Да не говорим за референдума в Бургас. Нагло е, колеги! Преди няколко дни за

Ама дали и в другия са участвали толкова, господин Костов? Да сте изкарали Вашите хора и да участват в този референдум. Много се радвам, че все пак не Ви стигна времето да отмените Трети март като Национален празник на България. Благодаря. Имате възможност за реплики. Затова е правено изказване, за да можете да вземете реплики. Желаете ли реплика, господин Вълков? Не желаете.

Споменал е името на господин Димитров по отношение на това, че е шеф на Комисията по икономика и е манипулирал доклада.

така че да казват, че не са получили право на изказване, не съм съгласен. Напротив, те използваха този повод, за да си тръгнат от комисията и да не защитят собствения си проект в областта на енергетиката, който не всички са подписали между другото, което е любопитен въпрос. Но връщайки се към „Бургас – Александруполис”, не виждаме ли какво правим? То е ясно: тройната коалиция и БСП са поели ангажименти към Русия, които са срещу България – за това става въпрос. (Силен шум и които са срещу България. Има ли морал, има ли политическа сила Четиридесет и първото Народно събрание да прекъсне тази линия и тази тенденция? За това става въпрос. Ами, хора, то е елементарна математика:

Това допустимо ли е?! Може ли български народни представители, включително тези, които се пишат патриоти, други, за които се казва, че са десни, пък и тези, дето са леви, може ли да рискуваш целия туризъм заради 30 млн. долара потенциални приходи?! Първият разлив от какъвто и да е размер, първият разлив ще опразни българското Черноморие, или ще нанесе тежък удар върху българския туризъм. Затова и хората на три референдума в Бургаския регион казват своето категорично становище. становище. Разбирам, че сте поели ангажименти към Русия, разбирам, че нямате къде да ходите, разбирам, че сте ни продали. Вие сте продали всичките нас по този въпрос, но сега това може да бъде спряно. Колеги, да го спрем веднъж завинаги!

Председателката каза: „Не ми споменавайте името!” Първите, които показаха на бургазлии какви ще бъдат последиците от „Бургас – Александруполис” за това, че в средата на залива, в непосредствена видимост срещу южните райони на Поморие, срещу южните хотели на Несебър ще се изправи гигантски танкер – ние го показахме, нарисувахме го, показахме карти, който в средата на Бургаския залив, виждан отвсякъде, ще трябва почти непрекъснато да бъде разтоварван там с буи, и това щеше да съсипе цените. Това беше нашата основна теза. Ето, така сме ги изкарали, господин Димитров, хората да гласуват, така сме ги мотивирали. Казахме им: „Ще паднат цените на хотелите, ще паднат цените на имотите, на апартаментите, на всичко, защото никой

Това каза: „Мотивирайте си Вашите хора, господин Костов.” Аз казвам как сме ги мотивирали, защото съм предизвикан за реплика. Ето, това са нашите аргументи, били те преди много години, да спрем, а истината е още по-зловеща България плаща пари за несъществуващ проект, няма „Бургас – Александруполис” и се издържа руската резидентура с български пари, на българския данъкоплатец. (Шум и реплики от КБ.) Е, това е истината, заради която скачат тук тези хора отляво и ни наричат национални предатели. Съгласен ли е българският данъкоплатец през Народното събрание да плаща на руската резидентура, през несъществуващ проект да им издържа агентите тук? (Шум и реплики от КБ.) Би трябвало да не е съгласен. Благодаря.

на Договора за проекта „Бургас – Александруполис”, защото това е проект, който е нереализируем, и беше казано защо – защото е екологично опасен и е ненужен за България, не носи икономически ползи. Преди да се спра на тези въпроси, нека кажа накратко как всъщност се разви проектът, защото чух много неистина от представителите на левицата. Проектът тръгва през 1993 г. в правителството на Любен Беров. Понеже се говореше за правителството на Иван Костов, пред мен е решението на Министерския съвет на заседание, проведено на 24 ноември 1997 г. Решението единствено предвижда да се участва в така наречения „инженерингов комитет” за подпомагане процеса на проучване за нефтопровод „Бургас – Александруполис”. И знаете ли какви са финансите, които е отпуснало правителството на Иван Костов за тази дейност? хиляди деноминирани лева, което прави 10 хил. долара по онова време. А колко България в следващите две правителства – 2001 - 2009 г., похарчи за един проект, който сега ние ще закрием окончателно? милиона долара! Е, аз питам: разберете се с правителството на Сакскобургготски и Вие от тройната коалиция как похарчихте останалите 5 млн. 990 хил. долара? Това е наистина за сметка на българските граждани. Какво се случва по-нататък? Руската страна категорично заявява, че не може да осигури необходимото количество петрол за запълване на тръбата. Въпреки това изявление от страна на Русия, 2002 г. се тръгва към създаване именно на проекта „Бургас – Александруполис” с оглед на неговото проектиране като трасе на тръбата. В 2005 г., забележете, се подписва договор, съгласно който България ще притежава една трета от собствеността и целия терминал в Бургас. Година по-късно – през месец септември 2006 г., тогавашният президент Георги Първанов защити руските интереси, като прие нашата част в собствеността да бъде намалена на 24,5%, а година по-късно терминалът да стане собственост на проектната тоест руски терминал на българска територия, защото Русия имаше 51%. Относно това има ли полза България, понеже тук много често се говори за тези 30 млн. долара, които България годишно щяла да има от транзитни такси. милиона долара, само при положение че тръбата е запълнена. Понеже в комисията беше спекулирано, като се каза, че има клауза „шип ор пей” – или транспортираш, или плащаш на страната, такова нещо няма. Пред мен е договорът за „Бургас – Александруполис” и всеки може да го прочете. Няма такова нещо, това не е „Южен поток”, това е „Бургас – Александруполис”. Нещо повече,

„За България е важно да има ясно дефинирана икономическа полза от реализацията на проекта „Бургас – Александруполис”.” Заявява, че по време на разговорите си в Москва от страна на президента на „Транснефт” Симеон Вайнщок е било заявено, че руската страна не гарантира запълване на капацитета на тръбопровода, както и не гарантира участието на български фирми в изграждането му. Ако трябва да се запълни тръбопроводът, би трябвало да вземем от Казахстан или от американската фирма „Шеврон”, което обаче би станало за сметка на българското участие в проекта. С други думи, доказва се, че този проект е икономически неизгоден. Що се отнася до финансовата страна, България трябва да заплати 1 млрд. 700 млн. долара – това е една четвърт от стойността на проекта, която е българската част. Е, аз питам: „Дори да се запълни тръбата с тези 30 милиона, колко години ще трябват? Над 50 години трябва да протича петрол, за да може да се изплати направената инвестиция”. И не на последно място, беше казано многократно, че това е екологично опасен проект. Ще Ви дам пример с най-южната точка на Израел – Шат-ел-Араб, което беше перлата на Израел като курорт. След като там излезе тръбата на петролопроводите от Саудитска Арабия, той се превърна в промишлена зона и повече туризъм там няма. Аз не искам Бургас и цялото Южно Черноморие да имат тази съдба. Апелирам към всички колеги: подкрепете решението за прекратяване на този договор, защото денонсирането му е от полза за България. Останалото означава да се търси повод в следващото Народно събрание този проект, който е в интерес на Русия и Гърция, да продължи да се търкаля напред. Той е в интерес на Русия, защото Русия не иска нейните танкери да чакат на Босфора и да плащат скъпите такси за преминаване през Босфора. Искат да имат сигурен път през България. Гърция има най-голяма изгода, защото в Александруполис – бившият Дедеагач, трябваше да бъде построен нефтохимически комбинат, тоест Гърция да даде принадена стойност на петрола, който ще й се доставя. Гръцката търговска флота

По тази причина ние не трябва да защитаваме интересите на Русия и на Гърция, а да защитим българските интереси. Гласувайте за денонсиране на договора! Благодаря.

Госпожо председател, действително искам да Ви направя бележка по начина на водене. „Лично засегнат” означава да нанеса лична обида на някого. Това е лично засегнат. Не може председателят на една комисия да се засегне лично. Не може един лидер на партия всеки път, когато се споменава изразът „национално предателство”, да се засяга лично.

Така че много се извинявам. Когато нещо ме засяга лично – признавам си, че това, гдето го говори господин Иванов, ме засяга лично, тъй като в европейски Парламент

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! На всички ни стана ясно, че този проект не е нито икономически, нито екологически изгоден за България. Той е нецелесъобразен. (Силен шум и възгласи в КБ.) Защо е направено това, уважаеми дами и господа? Защо е сключен? Защо няма документи, когато е сключен този договор? Къде е сравнителният икономически анализ, уважаеми господа? Или ОВОС?! Каквото и строителство да се извърши по Черноморието, искаме ОВОС, казваме, че са нарушени всякакви строителни изисквания. А тук говорим за милиони, за преминаване на нефтопровод. И няма ОВОС! И няма икономически и сравнителен анализ! Защо? Искате ли да Ви кажа защо? То е много ясно – защото той няма да издържи. Това е истината! Затова не е направен. По такъв начин бяха направени обсъжданията в град Бургас. С 32 души смятат, че е направено обсъждане. Това им го доказа след това референдумът – над 96% бяха против реализирането на този проект. Тук говорим за антируско мнозинство, за диверсификация, за руски петрол, за гръцки танкери. Не чух нищо за България. Къде е нашата полза? Питам: Къде е?! Ние не сме избрани за Европейския парламент. Ние сме избрани тук от българските граждани и трябва да защитаваме българските интереси. Затова Ви призовавам да гласувате против изграждането на този нефтопровод, който не е български. Затова нищо не се казва за България. Защото той не е направен за България! Говорим за нефтопристанище, което е направено без ОВОС. От кого е направено, уважаеми дами и господа?! Направено е през тези 45 години

Защо не разгледахте опцията за нефтено пристанище?! Точно там е разковничето. В момента при максимално натоварване на тръбата до 30 милиона може да бъде печалбата за държавата от транзитни такси. А къде са таксите при разтоварването, таксите, които в момента липсват, когато се разтоварват на монобуй?! За пристанищните такси – поискахме разглеждане на още един вариант – ако се удължи това нефтено пристанище. Тогава обаче трябва да се плащат пристанищни такси, които ще бъдат над 30 милиона, и това ще бъдат допълнителни ползи за държавата. Но те няма да са от полза за тези, които споменах, и за проектната компания. Това не е удобно. За кого не е удобно? Вие сами си направете изводи!

Госпожо председател, с притеснение ще констатирам, че не сте запозната с правилника, защото времето за реплики по начина на водене е част от времето на парламентарните групи. ГЕОРГИ БСП на това основание поиска да не се признае едно предложение за редакция на текст, който преди няколко дни гласувахме в Народното събрание, председателят беше обявил краят на разискванията. След края на разискванията и пристъпване към процедура на гласуване вече може да се взема думата за начина на водене. (Силен шум и са против това – извън времето да се прави реплика по начина на водене, а сега Вие дадохте на техен представител, без да имат каквото и да е време, по време на дискусията да прави реплика по начина на водене. Това е непознаване на правилника на Народното събрание. Вие нямахте право да ми отказвате. На мен не можете да откажете, когато поискам,

Това, че не ми позволихте да реагирам навреме, позволи на Петър Димитров да се изниже от залата. Така този Така този дебат, и без друго изнервен, получи допълнително нажежаване с тези приказки. Няма да допусна никой да ми казва, че се чувствам национален предател! Това е безобразие от хора, които са откровени рубладжии, които са продали интересите на България. Откъде-накъде тези, които не могат да обяснят членоразделно защо дадоха цялото участие на България на Русия, защо те ще наричат другите национални предатели?! Откъде-накъде?! Откога това стана легитимно в Народното събрание?!

Нямате парламентарно време, а и няма такава процедура – по начина на гласуване.

Не съм обявила още гласуването. Кажете какво желаете сега, господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! За да Ви улесня, защото и Вие подканихте народните представители, предлагам два пъти имате право за едно заседание да направите поименна проверка на кворума чрез прочитане на имената на народните представители.

Александър Владимиров Радославов - тук Александър Руменов Ненков - отсъства Александър Стойчев Стойков - тук

Има кворум – 127 народни представители са в залата. Освен тези, които съм обявила, допълнително в залата са влезли: Бисерка Петрова, Атанас Мерджанов, Ангел Даскалов, Венцислав Върбанов, Марио Тагарински, Кирил Калфин и Емил Василев. (Реплики Имаме кворум, обявявам гласуване.

Колеги, дебатите са закрити. Има процедура – господин Ангел Найденов. АНГЕЛ Уважаема госпожо председател, поискахме поименна проверка с изчитане имената на народните представители.

240 народни представители! (Шум и реплики в ГЕРБ.) Моля Ви да изчетете народните представители, за да се установи присъствието им в залата от А до Я. Първо, това е абсолютно некоректно и дълбоко порочна практика тогава, когато установите 121 народни представители, да преустановите проверката на присъствието в пленарната зала. прекратете поне в края на това Народно събрание практиката да поддържате ниски кворуми, за да си гарантирате с тези народни представители от групата на мнозинството, които присъстват, удобно гласуване и удобен кворум. Вижте колко е реалният кворум, според присъствието в пленарната зала, и по отношение на него да бъде отчетено след това гласуването. Що за практика е установяването на 121 и приключването?! Има народни представители с имена от А до Я и моля да изчетете всички народни представители до 240, за да установите, поне по отношение на едно важно гласуване, кой е в пленарната зала, кой отсъства и кой за какво е. Тази практика е порочна, тя е неприемлива. Това не Ви спасява, така както не Ви спаси досега. председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от народните представители. Това е първата алинея. В тази разпоредба на чл. 42 се съдържа и ал. 3, която казва, че по инициатива на парламентарна група, както току-що бе направено искане, се проверява кво-ру-ма. Не колко са народните представители, а кво-ру-ма. Във връзка с ал. 1

Прекратете гласуването! Минутата, определена за това, изтече. Гласували 139 народни представители: за 113, против 24, въздържали се 2. Предложението е прието.

Право за отрицателен вот. Възможност за отрицателен вот. Прегласуване. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Очевидно и в последните дни

дадохте най-неевропейския вид на България, заради това, че чрез хватки, процедури, чрез отказа да установите истинския кворум в залата,

Уважаеми народни представители, в режим на прегласуване сме.